Добрий день, шановні колеги! Давно не бачились, да. Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації.

Шановні колеги, запросіть народних депутатів, будь ласка, до зали. Готові реєструватись? Нагадувати, як реєструватись не треба? Власенка немає, тому не буду. Готові реєструватись? Прошу реєструватись.

залі зареєстровано 231 народний депутат України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим. Шановні колеги, перелік питань, які передбачені до розгляду на позачерговому засіданні вам розданий. Нагадую, що, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України, ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Переходимо до першого питання порядку денного: вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстраційний номер 3944). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-221 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Шинкаренко Іван Анатолійович.

Шановні колеги, добрий день, шановна президія! Законопроект 3944 впроваджує міжнародні норми автоматичної пролонгації атестації моряків. В Україні на сьогоднішній день існує величезна проблема, а саме: у нас проблема з екзаменацією, у нас проблема з підготовкою моряків та видачею кваліфікаційних документів. Уже тривалий період відбуваються побори моряків з цих обсяг корупційних здирань з моряків складає приблизно 100 мільйонів доларів на рік. Тобто кожного місяця родини моряків сплачують приблизно 10 мільйонів доларів на цю корупційну схему. Основні нововведення законопроекту 3944 говорять про те, що якщо ти, моряк, маєш підтвердження своєї кваліфікації, якщо ти маєш досвід підтвердженої роботи моряком, твої документи кваліфікаційні продовжуються автоматично, вони пролонгуються, немає необхідності повторно складати іспити та проходити навчання задля того, аби отримати документи на той самий ранг роботи, якою ти займався.

До слова запрошується голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури народний депутат Кісєль Юрій Григорович. Будь ласка, Юрій Григорович. Шановний головуючий, шановні народні депутати! Комітет з питань транспорту та інфраструктури на своєму засіданні 16 червня розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстраційний номер 3944) від 29.07.2020 року, внесений народними депутатами України Шинкаренком та іншими народними депутатами України. Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики повідомив, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства, разом з тим звертає увагу на наявність у законопроекті окремих норм, що дозволяють довільне тлумачення. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу повідомив, що законопроект за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим обов'язкам України. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України надало ряд зауважень до законопроекту, зокрема відзначило, що окремі положення законопроекту не відповідають принципу правової визначеності, що може призвести до їх довільного тлумачення при застосуванні та виникнення ризиків корупційних правопорушень. Міністерство інфраструктури України вважає, що законопроект потребує доопрацювання. Міністерство фінансів України надало експертний висновок до законопроекту, у якому зазначило, що законопроект потребує доопрацювання. За результатами розгляду комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстраційний номер 3944) від 29.07.2020 року за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую.

Слово надається Бурмічу Анатолію Петровичу, фракція Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Ви знаєте, є такий сталий вислів, який полюбляють наші керівники держави, що Україна начебто морська держава. Насправді ми досить давно втратили всі атрибути майже морської держави. Наш флот знищений ще в 90-ті роки, і людина, яка його знищувала, тепер допомагає знищувати Мінський мирний процес. Ми фактично знищуємо нашу портову галузь і завдяки політиці попереднього міністра Криклія наші порти приватизуються навіть не за копійки, а задарма, і багато інших питань стосовно нашої морської галузі, яка є бюджетоутворюючою галуззю. Це тема окремого, мабуть, засідання мала б бути для Верховної Ради. Але наші моряки на сьогоднішній день є одними з найкращих в світі. Дійсно попит на них дуже і дуже високий у світі. І ці люди приносять в Україну мільярди доларів. Тому цей законопроект, дійсно, вирішує серйозне питання зниження корупційних ризиків щодо наших моряків. Наша фракція не просто буде підтримувати цей законопроект, наша колега по фракції Антоніна Керимівна Славицька є співавтором цього законопроекту. Ми закликаємо зал проголосувати в першому читанні. Якщо будуть питання, доопрацювати цей закон між першим і другим читанням, якісь моменти, які мають бути, і прийняти його в цілому. Тому що це дуже і дуже важливо для наших моряків, для мого рідного одеського регіону, де таких людей дуже і дуже багато, які віддають своє життя, свої сили, свою душу морю, і є символами того, що все ж таки Україна є морською державою. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Слово надається народному депутату Рудику Сергію Ярославовичу, депутатська група "Партія"За майбутнє".

Доброго дня, шановні колеги! Хочу звернути вагу увагу на важливість даного законопроекту. Я роками боровся за приведення українського законодавства до норм Конвенції ПДНВ і неодноразово звертався з цим питанням з цього приводу до попереднього керівництва Міністерства інфраструктури. Але, на жаль, проблема моряків показала… показово ігнорувалася. І мова не лише про корупцію, коли без хабара навіть професіонали не могли отримувати необхідні сертифікати, мова про ризики. Адже відомі випадки купівлі дипломів перукарями, які виходять в море через відсутність навіть маленьких знань безпеки. Гинуть самі і… людей, які знаходяться на тому пароплаві. Ми також говоримо про престиж українських моряків. Сьогодні вони користуються повагою, попитом на світовому ринку, і ми повинні берегти їхню репутацію, щоб вони мали роботу, могли годувати свої родини та забезпечувати надходження до бюджету. Це питання національного масштабу. Сьогодні нарешті ми можемо показати морякам, які вже які вже майже втратили хоть якусь надію, що ми їх чуємо і робимо крок назустріч. Я хочу щиро подякувати пану Кубракову, котрий за реальну готовність позбавити корупцію у цій важливій сфері. А вас закликаю проголосувати за цей законопроект за основу і разом доробити цей законопроект

Я поділяю ці бурхливі аплодисменти щодо колеги і сказане ним. Тому що, знаєте, от послухайте зараз, це одна з найцинічніших і найпростіших корупційних схем, які в цій країні існують не тільки в останні два, а, на жаль, останні сім років. Що відбувається? От ви можете уявити собі 10 мільйонів доларів кешем в місяць? Ці гроші збирають з моряків і везуть в Київ чиновнику категорії "А". Про це нам сказали на засіданні комітету, яке відбувалося в Одесі. А знаєте за що їх забирають у моряків? За те, що вони змушені щоп'ять років перепідтверджувати свої дипломи. Ми з вами тут юристи, лікарі, журналісти. Хто з вас змушений підтверджувати дипломи ще? Ніхто. А моряки, які ходять в море, приїжджають сюди і щоп'ять років це роблять. І, ви знаєте, міжнародні угоди всі говорять, що цього робити не потрібно. Але українські чиновники, які збирають ці бабки, просто по 10 мільйонів доларів кешем в місяці, вони, звичайно, залишають цю норму. У мене є питання до комітету. Чому рік цей законопроект лежав у вас і поки антикорупційний комітет не взявся за це, його ніхто не рухав? Але водночас у мене є подяка зараз до керівництва Верховної Ради: спасибі, що оперативно його винесли. Бо достатньо подивитися в очі тим морякам, яких сім'я не бачить по півроку, а потім він приїжджає, щоб знайти чиновника, якому 5-10 тисяч доларів треба дати, щоб знову піти у море і годувати свою сім'ю. Тому насправді закон треба приймати і за основу, і в цілому. Нічого там нема складного, це один абзац: забрати оце перепідтвердження диплома. Але якщо ми приймаємо тільки за основу, то давайте його вже влітку приймемо в цілому і вибачимося за цю корупційну схему у наших моряків. Слово надається народному депутату України Чорному Дмитру Сергійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 16:15:57 ЧОРНИЙ Д.С. Прошу передати слово Олександру Куницькому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Куницький, будь ласка. Колеги, дуже прикро, що ми наразі розглядаємо цей законопроект, який мав бути ще розглянутий рік тому. Поряд зі мною сидить автор цього законопроекту, який рік намагався розглянути його у профільному комітеті. Це ганьба транспортного комітету, котрий рік не міг розглянути навіть у підкомітеті цей законопроект. І тільки деякі колеги мої, які підтримали цей законопроект, дотисли його, щоб профільний комітет розглянув його. Ми маємо голосувати його сьогодні обов'язково. Тому що моряки це єдині люди, які, мабуть, єдині наразі люди, які в країну привозять валюту, гроші. І це єдині люди, які наразі потерпають від того свавілля, яке зараз твориться у нас в країні. Тому я підтримую, я вас дуже прошу підтримати це. І навіть ті колеги, які з моєї фракції тормозили цей законопроект у комітеті, мають його підтримати. Бо це ганьба – ганьба не вирішувати рік питання, яке ініціював ваш колега зі "Слуги народу", це ганьба. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, в нас ще двоє виступаючих. Чи буде ще хтось

Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Колеги, перш за все хочу віддячити профільному комітету, а саме Комітету з питань транспорту, інфраструктури за те, що вони більшістю своїх голосів підтримали цей законопроект, і тому сьогодні ми маємо змогу його розглядати у першому читанні. Якщо б не було цих голосів, це означало би, що автоматом розгляд цього питання було би перенесено на рік, в свою чергу, що саме моряки ще б рік страждали від корупції, ще рік продовжували заносити хабарі чиновникам та державним органам. Коротко про моряків мовою цифр. 150 тисяч громадян України – це 3 мільярди доларів, які щорічно отримує саме український бюджет і це десятки мільйонів доларів щомісячних хабарів, які моряки залишають у кишенях чиновників. Тому ми сьогодні зобов'язані з вами одностайно підтримати цей законопроект для того, щоб моряки змогли отримати нову якість життя. Дуже дякую за увагу.

Перше, в Україні 150 тисяч моряків, вони щороку привозять 1-2 мільярди доларів в Україну. Вони не везуть в іншу країну, вони привозять їх до нас, сюди. Вони витрачають в Україні, вони годують свої сім'ї, вони не вимагають нічого від держави. Натомість держава вимагає від них майже 200 мільйонів хабарів щорічно. Вона фактично перетворила моряків українських в рабів, які не мають ні на міжнародній арені прав, вони також не мають в Україні прав. Тому, колеги, голосуємо "за" і хочу звернути увагу, якщо ми до 15 липня не проголосуємо це в двох читаннях, цей закон вступить в силу аж з 1 січня 23-го року, тому давайте все-таки розглянемо до 15 липня цієї сесії. Дякую. Хто ще бажає виступити? Вацак Геннадій Анатолійович. Після цього… Всі виступили бажаючі? Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Включіть мікрофон Вацаку. 16:20:12 ВАЦАК Г.А. Геннадій Вацак, 16 виборчий округ, депутатська група "Довіра". Кожен із нас в передвиборчій програмі обіцяв громадянам України покращення життя, спрощення державних процедур, полегшення життя українців. Що на сьогодні? Українці змушені виборювати ці свої права, які ми обіцяли їм під час виборів. Страйкують моряки, розглядаємо проблему моряків. Страйкують ФОПи, розглядаємо проблеми ФОПів. Це добре, що парламент реагує на ці проблеми. Але давайте працювати так, щоб ці проблеми не усувати, а попереджати. Звичайно законопроект дуже потрібний та актуальний. Депутатська група "Довіра" підтримує законопроект та буде голосувати – за. Шановні колеги, готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстраційний номер 3944). Готові голосувати? 3944. Прошу підтримати та проголосувати.

За-330 Рішення прийнято. (Шум у залі) В цілому? Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому… у залі) З техніко-юридичними правками. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстраційний номер 3944). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-333 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Надійшла заява про перерву із заміною на виступ. Шараськін Андрій Андрійович. Дай, Боже, здоров'я, шановні народні депутати, шановний Голово і наші співгромадяни! Зараз ми будемо розглядати проект Закону 5557, який поданий Президентом України і визначений як невідкладний. І це добре, сьомому році, по сьомому році війни дібралися до питання територіальної оборони і будемо його розглядати. Я хотів би сказати, що в Законі про національну безпеку вже визначено навіть деякі положення, і однією із складових, критично важливих складових нашої національної безпеки і оборони визначено громадян, які добровільно беруть на себе таку таку місію і функцію, громадяни, які можуть об'єднуватися спільно. Так от, про що я би хотів вам сказати. Закон дуже потрібен. Мені дуже шкода, що ми не змогли досягнути єдності в Комітеті нацбезпеки і оборони, тому що пропонували двома авторськими колективами допрацювати суттєво, аби Президент подавав допрацьований варіант. Але дуже сподіваюся, що ми матимемо змогу зробити це в комітеті профільному і правками до другого читання його суттєво покращити, адже зараз законопроект 5557, він, і найголовніше – не містить жодного балансу між повноваженнями і обов'язками місцевих адміністрацій, місцевого самоврядування, на які покладено дуже багато обов'язків. Натомість, щоб ви розуміли, ні зовнішнього, ні внутрішнього, ні громадського контролю за використанням коштів не існує і не передбачено. Також цей проект закону не передбачає і не вирішує більшість процедур, передаючи ці повноваження Кабінету Міністрів. А найголовніше, він не передбачає масовості. І є великі загрози про те, чи зможе він працювати. Тому я закликаю до того, аби ми між першим і другим читанням усунули всі невідповідності і таки на виході отримали справді дієвий Закон про територіальну оборону і інші елементи, які закладені в президентський проект Закону 5557. Дуже сподіваюсь, що нам вдасться ефективно попрацювати. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, наступне питання порядку денного – це проект Закону про основи національного спротиву (реєстраційний номер 5557). Пропонується розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-227 Рішення прийнято. До слова запрошується міністр оборони Таран Андрій Васильович.

Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати України, проект Закону реєстраційний номер 5557, внесений на розгляд Президентом України, Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України як невідкладний для необхідності реалізації положень Закону "Про національну безпеку України", положень Стратегії воєнної безпеки, затвердженої Указом Президента України від 25 березня 21-го року з метою визначення організаційно-правових засад національного спротиву, його підготовки та ведення, завдань сил безпеки та сил оборони, відповідних повноважень державних органів та органів місцевого самоврядування. Прийняття законопроекту надасть можливість для розбудови системи територіальної оборони та руху опору, які разом з підготовкою населення до захисту держави

а також нарощування спроможності сил безпеки та оборони з відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності України. Реалізацію положень законопроекту планується здійснити з 1 січня 2022 року. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую. До слова запрошується член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Веніславський Федір Володимирович. Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, громадяни України! Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 9 червня цього року розглянув законопроект, поданий Президентом України як невідкладний, з реєстраційним номером 5557 про основи національного спротиву. Цей законопроект передбачає створення дуже потужної системи територіальної оборони, руху опору, які мають в своєму комплексному системному вигляді забезпечити формування повноцінної системи національного спротиву, яка стане потужним стримуючим чинником для будь-якого потенційного агресора, який має недружні наміри щодо нашої держави Україна. Хочу зауважити, що Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки на своєму засіданні, розглядаючи цей законопроект, прийшов до висновку, що він більш системно та комплексно регулює питання, пов'язані з створенням системи національного опору, спротиву ніж ті законодавчі ініціативи, які також надходили до Верховної Ради України. Хочу зауважити, що до цього законопроекту є деякі зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, але ці зауваження можуть бути усунені між першим і другим читанням. Тому Комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду ухвалити цей законопроект за основу і до другого читання він буде доопрацьований. Я також хочу добавити від себе особисто, що сьогодні, за великим рахунком, ми можемо мати унікальний шанс створити дієву систему територіальної оборони. Цей день має стати історичним, тому що за 7 років війни ми не створили відповідну правову базу. Партія "Слуга народу" буде голосувати за цей законопроекту і я закликаю всіх подати свої голоси "за".

Шановні колеги, створення дієвої територіальної оборони сьогодні в умовах війни, в умовах російської агресії є обов'язковим. І фракція "Голос" буде підтримувати ці законодавчі ініціативи за умови їх подальшого доопрацювання. Дуже показовим є те, що майже в кожному місці, куди ми приїжджаємо працювати з громадянами нам задавали питання, що стосується територіальної оборони. І особливо це питання цікавить людей, які є ветеранами російсько-української війни. І це також важливо, враховуючи створення руху опору, який буде діяти на тимчасово окупованій території України. Територія України, яка захоплена противником під час збройної агресії проти нашої держави. Є громадяни, які готові зустрітися обличчям до обличчя з ворогом, а є і ті, хто готові боротися з ним навіть після захоплення наших територій. Тому важливо узаконити таку діяльність. Закликаю колег підтримати даний законопроект та доопрацювати його до другого читання. Зробимо ще один крок до посилення нашої обороноздатності. Слава Україні!

Шановні колеги, шановні співвітчизники, законопроект з розряду як-то кажуть… Хотів спитати. Коли він був потрібен? Він потрібен був ще вчора. Територіальна оборона формально існує. Рух опору існує, і навіть неформально. Більш того, успішно виконує поставлене завдання, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Наш з вами обов'язок як парламентарів надати відповідну законодавчу базу нашим Збройним Силам для того, щоб ці дві важливі складові системи безпеки держави продовжували ефективно працювати. Стосовно самого законопроекту. Беззаперечно, кроком вперед є те, що в ньому введений потужний понятійний апарат. Це саме те, чого зазвичай не вистачало для нормального процесу планування, забезпечення і формування відповідних структур. Чітко визначене завдання ТрО бездемонізація цією складовою з зазначенням чітко, що вона лише бере участь в цілих комплексних заходах з оборони держави. Чітко розподілені обов'язки всіх складових, всіх державних інституцій і в першу чергу Міністерства оборони, де решта може бути зразком для подальшого опрацювання в комітеті моделі з розподілу функцій, наприклад, між Міноборони і Збройними Силами. І врешті-решт введено чітко поняття і надані рамочні поняття стосовно підготовки відповідного особового складу або громадян до захисту своєї країни. Сказати, що закон ідеальний, не можна. В ньому, звісно, є свої недоліки і він небезгрішний. Чого лише варте, наприклад, кількість батальйонів в бригаді ТрО. Тому що бригаду із 4 батальйонів, наприклад, на Волині і Житомирщині уявити ще можна, складніше уявити бригаду із 7 батальйонів на Дніпропетровщині або Київщині. І таких питань в законі залишається чимало. Фракція "ЄС", беззаперечно, буде підтримувати закон в першому читанні, до чого і закликає весь зал.

є вкрай необхідним але занадто запізнілим. Ми справді очікували, що законопроект, який зареєстрований ще у грудні минулого року за авторством колеги з фракції "Голос" пана Шараськіна, що він все-таки буде розглядатися і в комітеті, і в сесійній залі. Але, звичайно, цей законопроект, який запропонував глава держави, він містить багато важливих речей, але потребує доопрацювання до другого читання. Держава, яка воює, і кожен її громадянин має знати місце, своє місце в будь-яку ситуацію і не слід чекати оголошення надзвичайного стану. Цим законопроектом передбачається, що територіальна оборона формується зверху донизу, і органи місцевої влади і самоврядування задіяні в цьому процесі. Дуже важливо, щоб до другого читання ми врахували ті аспекти законопроекту пана Шараськіна, які носили все-таки досвід європейських держав стосовно територіальної оборони. Наступна річ. Ми маємо вважати, щоби таким законопроектом ми не скинули відповідальність на органи місцевої влади і самоврядування, щоб вони змогли ефективно управляти силами і засобами. Є дискусійне питання щодо збереження зброї тих учасників руху опору – це теж важливе питання, яке слід доопрацювати доопрацювати до другого читання. Фінансування, шановні колеги, це наступний буде законопроект, а я хочу висловитися вже. Дуже важливо, що звідки піде стаття фінансування цього процесу, чи за рахунок перерозподілу коштів на Міністерство оборони, чи це додаткові кошти. Якщо додаткові, то скажіть, де їх брати? Команда "Батьківщини" проголосує – за в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується народний депутат Поляков Антон Едуардович, депутатська група "Партія "За майбутнє".

по суті рух опору українців російській агресії, яку пан Веніславський назвав недружнім якимось там утворенням, не знаю, державою, це я про Росію. тисяч кращих синів і доньок загинули, 30 тисяч поранених, півтора мільйони українців змушені стати переселенцями і з'їхати від своєї землі, від своїх домівок. І 44 тисячі квадратних кілометрів окуповано отою недружньою якоюсь там абстрактною країною, як сказав знову ж таки пан Веніславський представник Президента, до речі, в тому самому Конституційному Суді. я задаю собі запитання, а чи могли би ми зробити якось по-іншому і не було би цих жертв, не було би окупанта на нашій території, якби у нас була нормальна територіальна оборона, а не та, яка була при Януковичу 2013 року. Так, саме згідно указом Януковича до сьогоднішнього дня існує та тероборона, яка в нас є. Як би наші хлопці, які там борються по сьогоднішній день на окупованій території не переживали, що потім, повернувшись сюди в Україну, їх не будуть в цих наших справедливих судах судити за дії, які вони зробили як невійськові, я не знаю і мабуть ніхто в цьому світі не може відповісти не може відповісти на це запитання. Але я знаю, що треба зробити, щоби це не повторилося, щоб відвоювати українську землю і не допустити окупанта на решту української території – це прийняти в першому читанні цей законопроект. Голосуємо "за" і наша депутатська група закликає всіх його підтримати, незважаючи на дійсно, я погоджуюся, з недоопрацюваннями. Їх треба зняти до другого читання і раз, і назавжди сказати, український народ завжди буде готовий до протидії будь-яким зайдам на нашу землю, а хто буде говорити на москалів, вибачте мені, які топчуть цю землю, ні дружественным там народам, не обирати, як мінімум, до цього залу. Фракція "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Скорик. Наша фракція пропонує колегам утриматися від голосування за зазначений законопроект. Ви знаєте, колеги, є таке вчення, автором якого є академік Вернадський, великий український академік, вчення про ноосферу, там говориться про те, що думка і слово є матеріальними. Якщо постійно повторювати про те, що війна, війна, війна, то ми дійсно можемо накликати війну, а якщо ми будемо говорити про мир, якщо ми дійсно повернемося до реалізації Мінських угод, якщо ми дійсно будемо вирішувати питання тарифів, якщо ми дійсно будемо вирішувати питання соціального захисту, то це буде дійсно справжнім захистом української держави, а не псевдомілітариські, псевдопатріотичні закони, якими ви намагаєтеся підмінити власність гасла, з яким ви йшли на вибори. Ви йшли на вибори, я звертаюся до більшості, з мирними гаслами, що ви робите, ви намагаєтеся бути, як ті сили, які пішли в минуле з минулого скликання, схаменіться і зупиніться. Хотілося б, щоб ми всі жили в одній реальності. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Бакунець і після цього переходимо до голосування. Шановні народні депутати, закличне колег до залу. Будь ласка, Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановний міністре оборони України, дякуємо вам за цю ініціативу. Україна – успішна демократична держава. Вже сам цей факт однозначно не задовольняє імперські амбіції Москви і тому загроза з боку Російської Федерації ніколи не зникне, і ці провокації будуть продовжуватися. Ви повинні розуміти, агресор не спить і кожен наступний місяць може бути небезпечним не лише на сході, але в інших областях нашої країни. І єдиний вихід – це збільшення обороноздатності України. Це створення основ національного спротиву, аби в кожному місті, в кожному селі була організація територіальної оборони. І, коли на місцях будуть навчені люди, які готові, вміють і зможуть взяти зброю в руки від цього буде справжня міць нашої України. Тому закликаю вас в залі проголосувати за цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, я запрошую народних депутатів до зали і приготуватися до голосування. Відповідно до пропозиції комітету я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект (реєстраційний номер 5557) це проект Закону про основи національного спротиву. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу швидше до зали заходьте. Ще раз повторюю, я ставлю на голосування законопроект (реєстраційний номер 5557) – це Закон про основи національного спротиву. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-318. Рішення прийнято. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій, та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 5557). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Надійшла заява народного депутата Качури, що він просить зарахувати його голос "за" в цілому по законопроекту 3944, оскільки Наступний законопроект про внесення змін до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (реєстраційний номер 5558). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-261 Рішення прийнято. До слова запрошується міністр оборони Таран Андрій Васильович. Ну, підіть до колег і домовтесь, щоб без обговорення.

Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати України! Проект Закону реєстраційний номер 5558, внесений на розгляд Президентом України Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України як невідкладний, у зв'язку з необхідністю реалізацій положень Закону України "Про національну безпеку України", положень стратегій воєнної безпеки, затвердженої Указом Президента України від 25 березня 21-го року. Метою законопроекту є створення та забезпечення функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оброни Збройних Сил, а також розвитку Сил спеціальних операцій Збройних Сил в інтересах формування руху опору. Для цього пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність Збройних Сил України на 11 тисяч військовослужбовців, з яких 10 тисяч передається для Сил територіальної оброни і 1 тисяча – для Сил спеціальних операцій. Таким чином після прийняття законопроекту чисельність Збройних Сил не перевищуватиме 261 тисячі осіб, в тому числі 215 військовослужбовців. Це дасть змогу реалізувати положення проекту Закону про основи національного спротиву (реєстраційний номер 5557) та підвищити рівень обороноздатності держави. Реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з держбюджету, починаючи з 2022 року, та врахування при формуванні бюджету оборони на наступні роки. Прошу підтримати. Дякую за увагу. До слова запрошується член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Веніславський Федір Володимирович. Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати! Законопроект 5558 є невід'ємною складовою того законопроекту, який ми щойно ухвалити в першому читанні за основу. Оскільки за Конституцією України чисельність Збройних Сил України визначається Законом України, Президент ініціював цей законопроект, визначивши його як невідкладний для того, щоби збільшити граничну чисельність Збройних Сил України на 11 тисяч чоловік. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 9 червня 2021 року розглянув цей законопроект і рекомендує Верховній Раді України ухвалити його за основу в першому читанні. Його можна було б ухвалити в цілому, проте без попереднього закону, який ми ухвалимо в цілому, цей законопроект є передчасним. Тому прошу всіх підтримати цей законопроект. На 11 тисяч чоловік збільшуємо граничну чисельність Збройних Сил: 10 тисяч – для військ територіальної оборони і 1 тисяча – для Сил спеціальних операцій. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи: два – за, два – проти, від депутатських фракцій та груп. Хто не наполягає, може не записуватися.

Дякую вам, пане голово, дякую вам, пане міністре оборони України, дякую вам, шановні народні депутати, за це ваше попереднє голосування. Ми вже змінили однозначно хід нашої історії. Ви своїм голосуванням доказали ворогу, що ми не боїмося і ніколи не боялися його, навпаки ми готові дати відсіч агресору не лише силами наших збройних формувань регулярної армії України, але і також в скорому часі створеними добровільними формуваннями на місцях. Ми дали можливість тим людям, котрі хочу взяти до рук зброю, пройти вишкіл і в разі необхідності стати на обороні наших з вами населених пунктів – сіл, селищ, містечок і міст, це дуже важливо. Вважаю, що до другого читання законопроект буде підготовлений дуже швидко і система національного спротиву буде запущена і працюватиме якісно по всій території нашої країни. Але щоб, звичайно, це стало реальністю, ми з вами повинні проголосувати і цей законопроект, який збільшує кількість і чисельність Збройних Сил України, щоб десятки тисяч цивільних героїв на всіх територіях країни могли цілком законно брати до рук зброю і захищати свої території. Тому закликаю всіх вас і цей законопроект проголосувати за основу "за". Дякую.

Шановні колеги, дозволю собі не погодитися з авторами того довідкового матеріалу, який нам був розданий, стосовно того, що прийняття закону, зокрема, 5557 – це максимально швидкий шлях швидко зміцнити нашу державу в умовах зростаючої російської агресії. З чим не погоджуюсь - з тим, що шлях швидкий. Повірте мені, шлях формування повноцінної структури територіальної оборони, зокрема, буде непростим, нешвидким і точно нелегким. Але для того, щоб забезпечити і вже зараз закласти відповідні основи для розгортання цієї системи, зокрема, військових частин і підрозділів Сил територіальної оброни, не говорячи вже про формування відповідних структур у складі сил спеціальних операцій, вже зараз потрібно прийняти відповідне рішення про збільшення чисельності Збройних Сил. Мета законопроекту цілком зрозуміла: для того, щоб закон, який запрацює з 1 січня наступного року, можна вже імплементувати, розробляти відповідні штати, утримувати на певних посадах певну кількість особового складу, а саме головне – повноцінно спланувати розгортання цієї системи, наприклад, в особливий період або з настанням певного періоду, для цього потрібно збільшити чисельність Збройних Сил. Фракція "Європейська солідарність" буде підтримувати даний закон і закликає до цього всіх.

Сьогодні буквально при розгляді цих законопроектів, виступаючи, наші генерали, які є народними депутатами України, чітко зафіксували і зазначили, що рішення про створення територіальної оборони вже є реально запізнілим. Очевидно, той, хто пам'ятає, що у нас вже 7 років кровоточить Донбас, анексований Крим, той, хто пам'ятає, як створювались перші добробати, особливо коли не було ні засобів захисту (шоломів, я маю на увазі) і інших засобів захисту, і ми змушені були проводити перші мобілізації, перші хвилі, відправляти своїх хлопців боронити власні кордони, очевидно, на допомогу в той час прийшли наші добробати. Добробати, які, на жаль, ще до сьогоднішнього дня окремі з них не можуть отримати посвідчення учасника бойових дій. Мені також приємно, що наші колеги, особливо жінки, до прикладу Соломія Бобровська буквально недавно, нещодавно прийняла присягу і вступила до резерву Збройних Сил України. Це наша землячка. Вітаємо. І я гордий цим. хочу сказати, шановні колеги, поруч з нашими доблесними жінками є інші органи, які готові проводити на базі своїх установ різні навчання. Це "Товариство сприяння обороні України", яке очолює Сергій Кошин, який зараз вже разом в комунікації з центральними органами влади готовий надати всі свої плацдарми, а це і тири, це і навчання по бронетехніці і всіх інших напрямках для того, аби зміцнити нашу обороноздатність. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей похідний законопроект про збільшення чисельності, а також наполягає, щоб уряд збільшив заробітні плати не тільки добробатам і тим солдатам, бо 10 тисяч, це замало для солдата нині. Дякую за увагу. Соломія Бобровська, фракція "Голос". Ви знаєте, я з жахом слухала виступаючого з "п'ятої колони", представника ОПЗЖ в цьому залі. Тому що дуже добре пам'ятаю березень 2014 року, коли в Києві все стало спокійно – в Крим почали заходити "зелені чоловічки", а на початку березня в Одесі був перший піднятий на даху Одеської обласної державної адміністрації російський триколор. І, ви знаєте, я думаю, що якби… І ця людина відповідно займала відповідну посаду. І мені прикро, що не було тих хлопців озброєних, які би могли зупинити створення так званої "Одеської народної республіки", "Донецької", "Луганської" і так далі. Цей законопроект давно перезрів і мені, звичайно, приємно, що ми говоримо сьогодні про національний спротив від малого до старого. Бо в тому числі він нас впорядковує разом з державами країнами-членами НАТО, де говориться про всеохоплюючу оборону, коли починається зі школи з національно-патріотичного виховання, яке, до речі, навіть у всіх областях є прийнято, всі готуються і розуміють що це таке. Це театр, потенційний театр дій поза межами бойових буквальних дій. Це прекрасно, що ми говоримо не лише про тероборону, куди кожен може піти вступити. Я закликаю органи місцевого самоврядування, державних службовців, просто громадян, які є свідомими – іти і вчитися, і розуміти, що в критичний момент бути до цього готовими. І ще одна річ, про яку ми тут не вказали, це про рух опору, це про фактично максимальну підготовку для роботи громадян в умовах окупації, це те, до чого ми теж не були свого часу готові. І, безперечно, хочу сказати одну річ. Військова присяга – це не страшно, страшно, коли її приймають двічі. Дякую. Рудик. Після цього переходимо до голосування. Рудик з мотивів, включіть, будь ласка, мікрофон. Сергій Ярославович. Шановні друзі, давним-давно відомий генералісимус Наполеон сказав сакраментальні слова, які варто пам'ятати всім по сьогоднішній день, у тому числі в цьому залі: "Народ, який не хоче годувати свою армію, буде змушений годувати чужу". Ми зараз маємо прийняти рішення про збільшення Збройних Сил нашої держави на 11 тисяч людей. Ціна питання – 2,5 мільярда гривень в цінах 22-го року. Нам треба дуже поспішити, щоб ми базовий законопроект, який ми щойно прийняли, ухвалили до кінця липня. Тоді ми зможемо це робити, починаючи з 1 січня 22-го року, а не 1 січня 23-го – згідно з Бюджетним кодексом. І третє. Якби тут не було норми, мабуть, технічної, яку треба виправити, про те, що цей закон, який, я дуже сподіваюсь, ми зараз схвалимо, має вступити в силу на другий день після публікації, а це, можливо, станеться в липні, а базовий законопроект – з 1 січня, ми б голосували за нього і за основу... Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (реєстраційний номер 5558). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-320 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію згідно частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України скорочення наполовину строків подачу правок та пропозицій і підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 5558). Прошу підтримати та проголосувати.

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про критичну інфраструктуру (реєстраційні номери 5219, 5219-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-264 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Федієнко Олександр Павлович. Колеги, реформування системи забезпечення національної безпеки сьогодні стало одним із найактуальніших питань для української держави. Це пов'язано не тільки з розв'язанням гібридної війни проти України, але і динамікою соціально-економічних і технологічних процесів, що відбуваються в світі. Світові тенденції до посилення загроз природного та техногенного характеру, підвищення рівня терористичних загроз, збільшення кількості та підвищення складності кібератак, а також пошкодження інфраструктурних об'єктів у східних та південних південних регіонах України внаслідок збройної агресії Російської Федерації зумовили актуалізувати питання захисту систем, об'єктів і ресурсів, які є критично важливими для функціонування суспільства та забезпечення національної безпеки. Упродовж останніх кількох років Україна здійснила ряд позитивних кроків до вдосконалення нормативно-правової бази в сфері кібербезпеки. Однак у цьому відношенні все ще потрібні значні зусилля. Сьогодні один з таких кроків – проект Закону про критичну інфраструктуру (реєстраційний номер 5219). Проектом пропонується врегулювати правовідносини, пов'язані з функціонуванням та захистом критичної інфраструктури. Цей законопроект має стати складовою законодавства України у сфері національної безпеки. Прийняття проекту закону забезпечує створення державної системи захисту критичної інфраструктури, запроваджує єдині підходи до організації управління об'єктами системи на державному та місцевому рівнях, визначає засади взаємодії, залучення до захисту критичної інфраструктури державних органів та суб'єктів господарювання суспільства та громадян. Друзі, законопроектом 5219 передбачено проведення незалежного аудиту у діяльності національних систем захисту критичної інфраструктури, парламентський та громадський контроль у сфері захисту критичної інфраструктури. Комітет національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав рішення рекомендувати Верховній Раді України підтримати в першому читанні законопроект 5219. Вважаю, що законопроект потрібно приймати в першому читанні. Та всім разом доопрацювати його до другого читання. Тому пропоную підтримати рішення щодо прийняття законопроекту 5219 про критичну інфраструктуру авторства Олександра Федієнка та інших народних депутатів. Дякую. До слова запрошується заступник міністра економіки Лев Михайло Олександрович. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати України! Проект закону розроблено з метою визначення основних засад державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури, врегулювання правових і господарських відносин, що виникають під час такої діяльності, повноважень державних органів у відповідній сфері. Проектом Закону, між іншим, передбачається створення та забезпечення функціонування державної системи захисту критичної інфраструктури. Визначення прав, обов'язків та відповідальності власників об'єктів критичної інфраструктури. Забезпечення ефективної координації між суб'єктами державної системи захисту критичної інфраструктури та визначення їх повноважень. Створення реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Законопроект має рамковий характер. Прийняття законопроекту дозволить підвищити безпеку та стійкість критичної інфраструктури до загроз будь-якого походження, що у свою чергу сприятиме захисту життя та здоров'я громадян, забезпечить безперервність функціонування життєво важливих елементів національної економіки. Зазначаємо, що прийняття проекту закону не потребує створення окремого центрального органу виконавчої влади. А передбачає покладення відповідної функції на центральний орган визначений Кабінетом Міністрів України серед існуючих, що не призведе до вагомого збільшення видатків з державного бюджету та чисельності державних службовців. Враховуючи зазначене прошу підтримати законопроект 5219-1. Щодо законопроекту 5219, який є основним. Міністерство економіки загалом підтримує зазначений законопроект адже і 5219, і 5219-1 направлені на забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури. Водночас, на нашу думку, він потребує доопрацювання між першим і другим читанням, зокрема, в частині покладення функцій уповноваженого органу в сфері захисту критичної інфраструктури на вже існуючий центральний орган виконавчої влади, щоб не створювати нового. Дякую за увагу. Шановний пане Голово, шановні колеги, Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні розглянув проекти законів України про критичну інфраструктуру (реєстраційні номери 5219, 5219-1). 5219 відповідно був поданий депутатом України Федієнком О.П. та іншими народними депутатами і альтернативний до нього – про критичну інфраструктуру та її захист, поданий Кабінетом Міністрів України. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, проаналізувавши законопроект про критичну інфраструктуру, поданий народним депутатом України Федієнком та іншими депутатами, висловило щодо його змісту ряд зауважень, звернувши увагу на те, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання, узгодження з іншими законодавчими актами, усунення внутрішніх суперечностей та конкретизації деяких положень. Міністерство оборони України підтримує законопроект із зауваженнями. Натомість проект Закону України про критичну інфраструктуру та її захист, який був розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, комітет пропонує відхилити. Отже, за результатами обговорення комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект Закону про критичну інфраструктуру (реєстраційний номер 5219), поданий народним депутатом України Федієнком О.П. та іншими народними депутатами, та відхилити альтернативний проект Закону про критичну інфраструктуру, поданий Кабінетом Міністрів України. Дякую. Друзі, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект, ці законопроекти? Тоді прошу записатися: два – за, два – проти, будь ласка.

Шановні колеги, чи потрібний цей закон? Так, потрібний. Але диявол криється в деталях. І для того, щоб цей закон став Божим промислом, а не диявольською витівкою, над ним ще треба дуже і дуже сильно працювати. в цьому законопроекті пропонується надати необмежені права Службі безпеки України щодо використання оперативно-розшукової діяльності. Що виглядає щонайменше дивно з точки зору реформи Служби безпеки України і загрозливо з точки зору національної безпеки. Колега Федієнко, виступаючи на профільному комітеті, так, на жаль, притомно і не пояснив, яка є потреба створювати ще одну структуру, а не покласти виконання цих обов'язків на будь-який вже існуючий орган? Це три. І чотири. Я вважаю, що цей законопроект має право на існування за умови, якщо в ньому буде дотримано принцип правової визначеності, і буде дуже чітко прописано все, що має відповідати Конституції і чинному законодавству. Тому в першому читанні фракція "Голос" підтримає цей законопроект. Але в другому – буде залежати від того, наскільки загрозливими будуть ті речі, які там намагаються просунути під виглядом національної безпеки. Дякую. Дякую. Прошу передати слово щодо цього прекрасного законопроекту Олександру Федієнку. Дякую. Федієнко Олександр Павлович. Причому, на відміну від урядового в проекті депутатів більш чітко визначена система захисту механізму взаємодії та функції уповноваженого органу, який має бути нейтральним по відношенню до сектору безпеки та оборони інших державних органів. Тому прошу ще раз звернути на це увагу та підтримати цей законопроект, бо вважаю, що ми, країна, яка знаходиться в стані війни останні роки, не має відповідного профільного законопроекту по захисту критичної інфраструктури і критичної інформаційної інфраструктури. Прошу підтримати. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги! Безперечно, депутатська група "Довіра" вітає ті законопроекти, які розглядались і прийняті зараз у сесійній залі, які стосуються зміцнення нашої обороноздатності, питання національної безпеки і оборони. Ми говоримо про те, що давно вже потрібно було їх приймати. Тому даний законопроект теж відноситься до категорії тих, хто може сприяти тому, що важливі об'єкти інфраструктури будуть більш захищеними, а відповідно це буде сприяти зміцненню, як економічної безпеки держави, так і в цілому обороноздатності. Про позитивні моменти, пов'язані із законопроектом, уже говорили. Але я хотів би звернути вашу увагу, що Головне науково-експертне управління підкреслило декілька моментів, які потрібно або бажано врегулювати до другого читання. Таким чином, в законопроекті не конкретизовано достатньою мірою повноваження Уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури та Національної комісії як головного регулятора. Тобто більш чітко потрібно виписати, як саме мають діяти дані органи. Тому що відсутність чіткого формулювання повноважень може призвести до зловживань. І відповідно, хоча проектом закону передбачається юридична відповідальність суб'єктів бізнесу за невиконання вимог цього закону у вигляді штрафів, зборів і таке інше, однак не конкретизуються ані чіткі підстави для такої відповідальності, ані порядок притягнення до неї, що також може слугувати причиною зловживань. І є ще цілий ряд моментів такого технічного характеру, які також можна і потрібно врегулювати. Тому депутатська група "Довіра" буде голосувати за даний законопроект і закликає колег це зробити.

що суттєво ускладнює забезпечення національної безпеки, особливо в умовах гібридної війни проти нашої України. Оперативне реагування на ймовірні кібератаки та інші глобальні виклики сьогодення залишається вкрай ускладненим. Законопроектом пропонується врегулювати правові відносини, пов'язані з функціонуванням та захистом критичної інфраструктури. Задля єдиного підходу в правовому регулюванні автори вперше сформулювали низку базових понять, мету і основні принципи функціонування національної системи для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, запропоновані критерії, за якими об'єкт можна віднести, наприклад підприємство, до переліку таких об'єктів та створити реєстр таких об'єктів. Крім того, даний законопроект – це спроба структурувати систему органів захисту критичної інфраструктури з визначенням функцій і визначенням засад парламентського і громадського контролю у відповідній сфері. Попри низку слушних зауважень до окремих положень законопроекту, яка була висловлена експертним середовищем і громадськістю, ми вважаємо за потрібне схвалити даний законопроект в першому читанні, щоб здійснити реальний крок назустріч появі галузевого закону у відповідному секторі національної безпеки України і прискорити його подальше реформування. Всі бажаючі виступили? Лубінець. Після цього переходимо до голосування. Лубінець Дмитро Валерійович. 17:14:13 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановні колеги, депутатська група "Партія "За майбутнє" буде голосувати, підтримувати в першому читанні даний законопроект. Ми поділяємо логіку, що потрібно в умовах військової агресії з боку Російської Федерації до нашої держави розробити і прийняти подібний законопроект, який би… направлений на функціонування та захист критичної інфраструктури в Україні, тому тут все добре. Але звертаємо вашу увагу, що законопроект дуже поверхневий. Тут якраз я не поділяю думку авторів, які виступали і казали, що у нас там все визначено. Якраз законопроект, таке враження, що ви дали загальні тези, а правове регулювання потрібно буде визначати постановами Кабінету Міністрів України. Причому потрібно їх приймати дуже багато. Для чого приймати такий закон? Якщо він важливий то прописуйте, виписуйте всі норми зразу. Для чого ви залишаєте Кабінету Міністрів України робити за нас нашу роботу? Дякую. А так, ми голосуємо "за".

Шановні колеги, переходимо до голосування за закон. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону критичну інфраструктуру (реєстраційний номер 5219).

За-318 Рішення прийнято. Законопроект 5219 прийнятий за основу. Наступне питання порядку денного це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстраційний номер 3743). На трибуну запрошується голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Медяник В'ячеслав Анатолійович. Хто буде наполягати на правках?

Арешонков Володимир Юрійович, правка номер 60 і 81. Правка номер 60, будь ласка, включіть мікрофон Арешонкову. Шановні колеги, законопроект, зрозуміло, важливий, він є продовженням попереднього, який врегульовує питання перевищення габаритів перевезення, грузов і таке інше. Дивіться, про що говорить поправка, на якій ми наполягаємо? Враховуючи можливі похибки, пов'язані, наприклад, з обладнанням для вимірювання ваги або характером товарів, які перевозяться, незначне перевищення габаритних норм не повинно призводити до настання якихось наслідків. І у першому варіанті було, якщо до 2 є перевищення груза, а він може бути або з перевищенням вологості, якщо це зернові, або маса інших моментів: недосконалість вагових пристроїв і таке інше, тому до двох відсотків пропонується не штрафувати, а починати ці санкції відсотків перевезення, переваги. Прошу поставити дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 60. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Якщо аграрні виробники, які не мають можливості в місцях відправки вантажу, тобто конкретно на полях під час збору врожаю зважити точно вантаж. І зобов'язані будуть сплатити штрафи величезні, оскільки апріорі вони не зможуть внести фактичну інформацію про вагу вантажу, а штрафні санкції 51 тисяча гривень. Тому ми пропонуємо, щоб була відповідність за перевезення вантажу, зменшити відповідно штрафні санкції. Прошу правку 81 поставити на підтвердження. Ставлю правку номер 81 народного депутата Арешонкова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. Правка народного депутата Івченка, правка номер 6. Відхилена комітетом. Вона передбачає відповідальність вантажовідправника за перевищення вагових норм, в тому числі і перевізника, але вона має бути співмірна. Тобто, якщо вантажовідправник відправив нормальний вантаж, і водій десь погрузився там на дорозі і так далі, то вантажовідправник має платити 51 тисячу, а водій, згідно норм, 5, 10, 15 Потрібна рівномірно відповідальність і одного, і другого, тоді це буде вірно. Навіть порушення Конституції, ми з вами говоримо про Основний Закон, 25-річчя, порушення 61 статті Конституції говорить, що не можна за одне і те саме правопорушення різними штрафами накладати. Колеги, в цьому і є проблема, неграмотно підготовлена саме стаття 132-2 КУпАП. Дякую. Ставлю на голосування 65 правку, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. 17:24:49

Шановні колеги, цей законопроект, він ускладнить роботу під час зборки врожаю, особливо для сільгосптоваровиробників. Багато машин зараз поїдуть у порти, я розумію, що ми маємо піклуватися про наше дорожнє покриття. Але, колеги, давайте це зробимо правильно, щоб відповідальність і вантажовідправника, і перевізника була однакова, згідно того, наскільки він перевищив, тут є відповідні норми – на 5, на 10, на 15 і на 20 відсотків. Не може людина, яка не контролює і не отримує ТТН, отримувати найбільший штраф, колеги, 51 тисячу. Це фактично говоримо про те, що він не буде основним відповідачем, згідно цього закону. Дякую.

а перевізник – на нуль, якщо від 5 до 10 відсотків, вантажовідправник – на 51 тисячу, а перевізник – на 8500, якщо від 10 до 20 відсотків, вантажовідправник – 51 тисячу, а перевізник – 17. В цьому є, колеги, і неграмотність відповідного законопроекту. Тому, на моє велике переконання, поки ми не виправимо статтю 132-2 КУпАП, я пропоную утриматися за даний законопроект або відправити його на доопрацювання саме з цими позиціями, про які я тільки що говорив. Дякую. Ставлю на голосування 65 правку, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Хто ще буде наполягати, Устінова? Бачу. Клименко, Устінова. Давайте підемо по… Клименко тоді, менше правок у Клименко?

Шановні колеги! Я просто хочу, щоб ви почули за що вас зараз будуть змушувати голосувати. Цей законопроект вводить нереальні штрафи для перевізників. І те, що вам зараз розказують, що це буде в автоматичному режимі – це не так. Тому що після того, як в автоматичному режимі фіксується штраф він попадає в спеціальний центр, де вручну інспектор вирішує відправляти цей штраф чи ні. Враховуючи, що ці штрафи будуть по 51 тисячі, я вже бачу, як оптом будуть скуповувати, чиї перевізники будуть платити штрафи, а чиї ні. І замість того, щоб нормально доопрацювати цей законопроект нам в останню секунду "втулили" туди 23 правки, яких ми не розглядали на комітеті. І я вам скажу, що висновок юридичного управління з'явився о 17:05, 20 хвилин тому. Тому що ніхто не бачив цього законопроекту фінальної таблиці. Тому, якщо ви зараз хочете "нагинати" бізнес – ви на правильному шляху. Ставлю на голосування 11 поправку, народної депутатки Устінової та Клименко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

82-а ГОЛОВУЮЧИЙ. 82 правка. УСТІНОВА О.Ю. Шановні колеги, якщо ви почитаєте висновок юридичного управління там чітко написано, що це порушує Конституцію України і принцип верховенства права, вказується на те, що зараз людям будуть виписувати нереальні штрафи по 51 тисячі гривень за неправильно заповнені документи. Але ніхто не вказує як ці документи мають бути заповнені і як вони будуть перевірятися? Якщо ви відкриєте і подивитесь декларації керівників Укртрансбезпеки їх підлеглих, я можу сказати за останній місяць двох керівників регіональних управлінь заарештували, то ви зрозумієте, як будуть "кошмарити" бізнес. Я дуже прошу підтримати цю правку і надати можливість все ж таки за неправильно заповнені документи, які, хтось на полі буде оформлювати, коли пшеницю відсипають, за це паяти штрафи по 50 тисяч гривень, досить вже душити бізнес. Дякую. Ставлю на голосування 82 правку Устінової. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати.

Ще раз наголошую, що ця правка ще вранці була під іншим номером, але чомусь у нас з'явилася нова таблиця і у нас змістилися всі правки, і ті колеги, які подавали правки до цього законопроекту це підтвердять, і юридичне управління, яке тільки 20 хвилин тому надіслало свій висновок. Ви знаєте, спочатку у нас було "велике крадівництво", коли у нас забрали з ковідного фонду гроші і закатали в асфальт, а тепер хочуть забрати гроші з бізнесу, тому що зараз будуть в ручному режимі, по-перше, не зрозуміло як перевіряти накладні і за будь-яку накладну направлено, кимось заповнено, кимось, не вами будуть паяти штраф 51 тисячу гривень, а, якщо ще й плюс перенавантаження, то ще 50 тисяч. Тобто 100 тисяч гривень – це подвійний штраф за одне одне порушення. Колеги, я дуже прошу підтримати цю правку, тому що навіть юридичне управління говорить, що це порушення Конституції, що не може все ж таки власник нести за не те, що він… Ставлю на голосування 83 правку Устінової. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати. За-98 Рішення не прийнято, правка не врахована. 85-а, Устінова. Клименко? Клименко, 85 правка. Шановні колеги, я хочу підтвердити, що об 11 годині ранку на сайті Верховної Ради була зовсім інша таблиця. Зараз номер моїх правок не відповідає тим, що були об 11 ранку. за цей період між 11-ю і 16-ю були внесені додаткові правки, це можна абсолютно чітко відслідкувати. Правка стосується конкретно того, що було вже названо – про драконівські для, наприклад, сільського бухгалтера, який випадково неправильно заповнив ТТН (товарно-транспортну накладну), 51 тисяча гривень. Як ви собі уявляєте, це буде працювати, наприклад, сільськогосподарський бізнес? Як взагалі малі і середні підприємства будуть працювати? Як це все взагалі? Чи це просто додаткова корупційна годівниця замість моряків? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 85 правку Клименко. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За – 104, рішення не прийнято. 88 правка, Устінова. 17:31:23 УСТІНОВА О.Ю. Колеги, зачитаю вам, що написало Головне юридичне управління про нову драконівську статтю окрему, яку вводять зараз в адміністративний кодекс, де будуть штрафи по 51 тисячі гривень, Дякую. пропозиція про незастосування до зазначеної статті, оновленої частини другої статті Кодексу про адміністративні правопорушення, видається неприйнятною з точки зору її практичної реалізації, а отже у проекті законопроекту не враховано вимогу юридичної визначеності закону як елементу принципу верховенства права, а це порушення статті 8 Конституції України. Проект потребує суттєвого техніко-редакційного доопрацювання – це висновок Головного юридичного управління. Колеги, ви зараз створюєте чергову корупційну годівницю, коли в нас будуть сидіти, в ручному режимі вирішувати кому ми виписуємо штрафи по 50, по 100 тисяч гривень, а хто їде на фурі в 100 тонн. Ставлю на голосування 88 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка

то за перевантаження – штраф 8,5 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, що ми зберігаємо? Цей законопроект повинен бути направлений на збереження доріг, куди держава інвестувала сотні мільярдів гривень замість цього щоби зберігати дороги і дійсно штрафи виписувати за перевантаження,

117 правка, ставлю її на підтвердження... на врахування, вибачте. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 123 правка, Устінова.

Вам автоматично та камера, яка фіксує порушення вашої швидкості ПДР, а тут буде фіксувати порушення і перевантаження фури, не буде присилати автоматично штраф. І в цьому проблема, тому що як тільки тут з'являється людина, яка буде сидіти в спеціальному центрі і вирішувати, кому піде штраф 50 тисяч, а кому ні, тут з'являється величезна корупція. Я вам хочу нагадати, що у нас постійно заарештовують керівництво Укртрансбезпеки. У нас за останній місяць було вже два затримання керівників регіональних відділів: Північного, потім Південного (це там, де їдуть всі в порти). Тому, якщо ви хочете далі розширювати можливість тиску на бізнес, якщо ви хочете розширювати можливість того, що знову будуть "доїти" бізнес, бо комусь будуть виписувати штрафи, а хтось буде оптом відкуплятися… Ставлю на голосування 133 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 133 правка. Клименко. Колеги, правки так само, вони одна одну доповнюють. Ці правки стосуються одного – не співмірності штрафів до здійсненого порушення, а також виписування штрафів і фактично їх оцінка в Вся суть законопроекту полягає у встановленні автоматичних вагових комплексів, виписування штрафів без участі людини будь-яких і оплата без участі інспекторів. Це таким чином відбувається нівеляція корупції. Те, що запропоновано, це нова корупція, яка буде фактично вбивати і малих фермерів, і великих фермерів, і всіх. Тобто зараз це чітка є установка на "видоювання" агробізнесу. Тому прошу поставити на врахування мою правку, а також не голосувати за цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 133 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. 142 правка, Устінова. Колеги, моїми правками пропонується, що якщо камера фіксує перенавантаження, то тоді зупиняє інспектор, відбувається ще раз зважування і тоді можна виписувати штраф. А не це буде відбуватися незрозуміло де і незрозуміло ким. Ми вже знаємо, що у нас вже є недоторканні ті, які ганяють по 200 зараз по Києву і по області, і потім не платять штрафи. Так само у нас будуть недоторканні фури, які по 100 тонн будуть їздити, але їм штрафи не будуть виписувати, а будуть виписувати тим, хто не хоче піти на корупційні договорняки. Тому я дуже прошу підтримати ці правки, і якщо вони не будуть враховані, я поставлю на підтвердження ті правки, які з'явилися раптом у нас в комітеті і які ми всі сьогодні в залі раптом побачили, буду ставити їх на підтвердження і просити не підтримувати. Тому що тоді ви створите чергову корупційну годівничку. Дякую. Ставлю на голосування 178 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. 104, рішення не прийнято. 88 правка, Устінова. Шановні колеги, ви знаєте, я сьогодні коли зрозуміла, що у нас з'явилося додатково 23 правки, яке шулерство відбувається, враховуючи, що цей законопроект вже майже півроку знаходиться в комітеті, і у нас кожен раз, коли ви вносили на розгляд комітету цей законопроект і його на самому ж комітеті знімали, я так розумію, не могли домовитися хто, що і скільки буде контролювати. То мені було просто огидно, тому що у мене таке враження, що у нас тут у Верховній Раді гірше, ніж на базарі обманюють. Тому що там хоч якісь ваги є, а тут в тебе камера і сидить якийсь інспектор, а у інспектора є свій керівник, який декларує, я вам тут можу розказати, по 187 тисяч доларів дружини, по 100 тисяч доларів дружини. Один з регіонального керівник недавно купив за 1,5 мільйона дружині і написав, що це вона, але вона вже в декреті два роки, машину. І потім якраз такі люди будуть збирати цю данину, а вас зараз "нагинають" за це проголосувати обманом, тому що ці правки були дописані. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 155 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

За-78 Рішення не прийнято. Наступна правка 178, Устінова. Клименко. Шановні колеги, ми з вами проголосували в попередньому місяці Закон про габаритно-ваговий контроль. Вся ідея була: збереження доріг, де здійснюється автоматичний контроль без участі інспекторів Укртрансбезпеки, зарплата середня яких складає 6 тисяч гривень, а спокуса отримати 200 тисяч гривень на одному посту кожний день є. Тому, шановні колеги, не можна приймати законопроекти, які розширюють існуючу корупцію, а не зменшують її. Наша з вами мета: збереження доріг, збереження державних інвестицій, зменшення корупції. Цей законопроект фактично робить абсолютно все навпаки: збільшує корупцію, буде збільшувати перевантаження і знищення грошей

За-80 Рішення не прийнято. Кучер Микола Іванович. Номер правки 89. Шановні колеги, всі проблеми законопроекту стосуються статті 132-2. Проблеми дві: це подвійна відповідальність за одне й те саме правопорушення і неспівмірність тої відповідальності, яку несуть перевізник і вантажовідправник. Чому подвійна відповідальність? По-перше, якщо підприємство своїм транспортом везе, припустімо, зерно, воно являється і перевізником, і вантажовідправником. І воно повинно платити 2 рази штраф. Друге неспівмірність. Вантажовідправник, який не має ніякого відношення до того як загружена машина, при малейшем, при 1 відсотку перевантаження платить 51 тисячу гривень штрафу. Перевізник до 5 відсотків не платить ні копійки. Від 5 до 10 відсотків перевізник платить 8,5 тисячі, вантажовідправник платить 51 тисячу, – 17 тисяч. То есть складається враження, що зроблено так, щоб наказати, а тим більше наближаються жнива… Ставлю на голосування 89 поправку народних депутатів Кучера, Кулініча та Білозір. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Все? Переходимо до голосування, так? Дякую, колеги. Шановні колеги, я так розумію, що переходимо до голосування, так? Дякую.

1-а і 15-а, так я розумію? Можна тоді попросити у вас списочок, якщо можна, щоб ми могли йти по ньому? 15 поправка народних депутатів Медяника, Монастирського. Вона комітетом врахована. Шановні колеги, комітет пропонує врахувати цю поправку, тому прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Наступна поправка, яка? Скажіть, будь ласка. хочу сказати, що це всі ті поправки, які ми сьогодні буквально за кілька годин до голосування, випадково знайшли в таблиці. І, які поміняли текст закону. Тому, колеги, у мене велике прохання не підтримувати

Шановні колеги, я ставлю на підтвердження поправку 31. Яка комітетом врахована. Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Яка наступна поправка?

повертає все від того, що мало бути зважування фур до того, що це буде автоматична фіксація, коли потім хтось буде вирішувати кому присилати штрафи, а кому ні. Колеги, вам всім доведеться потім їхати до себе на округи і пояснювати людям як вони тепер мають Тому що тепер це проблема не в тому, що перевантажені фури, а в тому, що ти не правильно папірець заповнив, а тобі 50 тисяч треба платити. Або, якщо ти, скажімо, не поставив на полі і в тебе неправильно зважило щось, в тебе вже немає відсотка, 1-2 відсотків, які можна потім перевантажити, нормально заїхати. А будуть тобі дзвонити і казати або порішаємо, або давай плати всі штрафи. Тому прошу не підтримувати цю правку – це корупційна складова. Дякую. Ставлю на голосування 75 поправку. Комітетом вона врахована. Прошу підтримати та проголосувати. За – 245. Рішення прийнято. Правка підтверджена. Наступна правка – Олександра Юріївна. Клименко. КЛИМЕНКО Ю.Л. 91-а стосується всього того, що уже проговорено, неправомірна і неспіврозмірні штрафи до вчиненого злочину, не захист доріг, відсутність захисту від перевантаження. Тобто 100 мільярдів, які були витрачені на дороги минулого року, фактично підуть впусту, тому що всі області: Одеська, Херсонська, ті, що мають порти,

За-246 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Залишається врахованою редакційно. Наступна правка – Устінова. 17:48:45 УСТІНОВА О.Ю. Шановні колеги, ви знаєте, в нас країна кривих дзеркал. Ми замість того, щоб боротися з коронавірусом, почали вводити, пам'ятаєте, сумасшедшие штрафи, коли в нас одного хлопця 11, по-моєму, чи скільки поліцейських ловили, щоб 17 тисяч гривень штрафу виплатити. Тепер, а я хочу наголосити, що ми голосували за основний законопроект про габаритно-ваговий контроль, тому що він потрібен, і потрібно зараз зберегти наші дороги. Але цей законопроект, ці штрафи не мають нічого спільного з тим, що голосувалося на початку, тому що цей законопроект вводить не штрафи за перевантаження фур, а вводить можливість корупційної годівнички для Укртрансбезпеки. настільки розмито прописано в законопроекті, і про це юридичне управління теж говорить, як будуть перевірятися документи. Що будь-кого можна буде зупинити і накласти штраф у 51 тисячу гривень. Тому я дуже прошу, це законопроект не про збереження доріг. Ми якраз цей законопроект підтримували. А це про корупцію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 99 правку. Комітетом не підтримана… Підтримана Ставиться на підтвердження. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

штрафи, а також виписування, оцінка, кому надсилати, кому не надсилати, важливо, буде теж в компетенції поліції. Тому ми з вами зараз робимо ситуацію, при якій не тільки Укртрансбезпека, 6 тисяч гривень буде "пастися" на перевізниках, а також на вантажовідправниках, а також буде "пастися" поліція. колеги, я розумію, що гроші потрібно якось… Знаєте, з моряків грошей стало менше, тепер треба якось грошей більше. Але давайте все ж таки будемо дивитися правді в очі і зберігати дороги, а не займатися корупцією. Дякую. Прошу поставити правку на підтвердження. Ставлю на підтвердження 120 правку. Комітетом вона підтримана. Ставиться на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-242 Рішення прийнято. 121 правка. Хто, Устінова чи Клименко? Клименко. Також, колеги, хочу сказати, що за рік, щоб ви розуміли… Що, наприклад, в бюджеті Укртрансбезпеки на минулий рік і на цей рік немає достатньо коштів навіть для того, щоб виписувати будь-які документи. Вони обмежені в своєму бюджеті. Як ви думаєте, як вони доповнюють свій бюджет і де вони беруть гроші на існування Укртрансбезпеки, а також на додаткові "плюшки", які є у них в деклараціях, які ми можемо побачити в деклараціях їх родичів? з перевізників, а також з бізнесу. Тому ви вирішили обкласти бізнес ще додатковим податком непрямим. Я розумію, що треба в бюджет... не в бюджет, вірніше, а в касу здавати. Але все ж таки майте совість, перестаньте людей штрафувати, особливо в сільській місцевості, на 51 тисячу гривень. Це вже переходить всякі рамки! Ставлю на голосування 121 правку. Комітетом підтримана і врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. 122 правка. Колеги, правка номер 136. Вона знову ж таки про одне і теж: про те, що цей законопроект не зберігає наші дороги. Вона фактично... Цей законопроект призведе до того, що гроші платників податків, українських громадян, які були витрачені на ремонт, а також на побудову інфраструктури і доріг, в кінці кінців будуть фактично трансформовані в корупційні доходи окремих осіб, у тому числі і через Укртрансбезпеку, не знаю, поліцію, ще якісь додаткові органи, які будуть стояти. Будь ласка, зосередьтеся, зробіть автоматичні станції зважування біля портів, на дорогах національних, щоб не розбивали, замість того, щоб протягувати законопроекти, які будуть класти вам сотні мільйонів, а може й мільярди гривень в кишені. Майте совість! Витратьте ці гроші на те, щоб встановлювати, як у будь-яких європейських цивілізованих країнах, автоматичне зважування, а не інспектори, Ставлю на голосування 136 правку. Вона врахована комітетом редакційно. Ставиться на підтвердження в редакції комітету. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою редакційно. 137 правка, Клименко. Правка знову ж таки 137-а стосується одного й того ж – фактично несправедливого стягування штрафів з абсолютно невинних людей, які, можливо, помилилися, а можливо – не помилилися. В цьому законопроекті немає навіть можливості оскарження, немає можливості дискреції, коли, наприклад, людина випадково, не знаю, дописала 3 кілограми. Більш давайте подумаємо чи є на кожному полі зважувальний комплекс для того, щоб туди заїжджали машини, зважувалися, перевірялися і відповідно заповнювались документи товарно-транспортних Ні, немає. Україна не може зараз на даний момент собі дозволити робити зважувальні комплекси на кожному полі. Можливо, для великих фермерських господарств, для великих агрохолдингів це ще можливо, та, зробити зважувальні комплекси. Для середнього, малого фермера, який хоче вивезти однією машиною свій урожай, це неможливо. Ставлю на голосування 137 правку. Комітетом була врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. 146 правка, Устінова. Шановні колеги, всі вчора святкували свято, правда, День Конституції, а сьогодні ви хочете цю Конституцію порушити і про це прямо говорить юридичне управління Верховної Ради України. Це порушення правил верховенства права. Те, що зараз вводиться окрема стаття… Вас ще не дістало те, що ми фактично голосуємо постійно введення нових статей чи в Кримінальний процесуальний кодекс, чи в Кодекс про адміністративні правопорушення і постійно голосуємо або підвищення штрафів, або підвищення відповідальності? Тому що тепер ми займаємося тільки тим, що підвищуємо штрафи і підвищуємо відповідальність. І вам про це говорить навіть юридичне управління Верховної Ради. І згадайте, коли ви вчора дивились на Конституцію, і коли святкували День Конституції, сьогодні ви будете її порушувати, голосуючи за цей закон. Дякую. Ставлю на голосування 146 правку. Комітетом вона врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. 17:57:46 За-249 Рішення прийнято. 170 правка. УСТІНОВА О.Ю. Шановні колеги, я пам'ятаю, коли був у нас обраний новим Президентом Зеленський, то одне з перших що він зробив, це відсторонив керівника Укртрансбезпеки. Це якраз ті, які будуть зараз займатися оцим всім ваговим контролем і виписуванням штрафів за неправильно заповнені накладні. Так ви знаєте, після того прийшли інші. І після цього не зменшилась кількість відсторонень, а ще краще, не зменшилась кількість затримань керівників. От у нас два тижні тому ДБР затримало обов'язків керівника Північного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, тому що він вимагав, дослівно цитую Державне бюро розслідувань, "данину". Тобто ви собі уявляєте, яку ви зараз даєте можливість додаткової данини для всіх цих керівників управлінь, які зараз будуть мати повний контроль над центрами, які будуть виписувати штрафи, і які будуть вирішувати,

195 правка. Колеги, держава існує для того, щоб робити нормальні умови роботи для бізнесу, а також життя громадян. І держава не існує для того, щоб підвищувати, основна ціль людей постійно в корупційні ловушки. Для цього фактично це те, з чим ми повинні боротися. А ми з вами днями розглядаємо те, як збільшити штрафи, як стягнути додаткові хабарі, як накласти адміністративні… данину, вибачте, ДБР написало, з бізнесу. Для того, щоб в бюджеті стало більше коштів, треба розвивати і дати умови для бізнесу, а не починати з того, що штрафувати не реформувавши ні Укртрансбезпеку, ні поліцію, ні всі інші органи, середня зарплати яких складає 6 тисяч гривень. Як ви думаєте, що вони будуть робити на своїх постах? Правильно, брати хабарі. Тому що прогодувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 195. Комітетом вона врахована, ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-249 Рішення прийнято. 196 правка, Колеги, тут кажуть, що на комітеті фракція "Голос" підтримала всі правки. Так от, можу вам сказати, що на комітеті було на 23 правки менше так само як і сьогодні вранці в тій таблиці, яка була роздана. Тому у мене величезне прохання зараз не маніпулювати. І я вам хочу сказати, що якраз ці 23 правки змінюють суть законопроекту, тому що ми говорили про те, що буде зважування, а тепер говориться про автоматичну фіксацію, це абсолютно різні речі. Так само як і частина правок, які стосуються накладних і штрафування людей за неправильно заповнені документи була врахована, а тепер – тому я прошу дуже цим не маніпулювати. Ще я хочу вам нагадати, як минулого року, пам'ятаєте, нас всіх просили проголосувати Закон про "ворів в законі" і сказали, що ні одного не буде в Україні через рік, а через рік 550 санкцій наклали, таке враження, що їх сюди всіх звезли і тут санкціями обкладали. Так от з цим законопроектом

Я хотів би сказати, що доповідач, яка є представником нашого комітету, вона може отримати "кубок брехні і маніпуляцій" після всього, що ми сьогодні почули, бо ви особисто голосували на комітеті за цей законопроект. По-друге, кожен підкомітет і робочу групу, яку я особисто проводив з іншими депутатами, ви не були присутні, ви зараз обманюєте усіх. Ставлю на голосування 196 правку. Комітетом була врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-251 Рішення прийнято. 198, Устінова. Шановні колеги, я наголошую на тому, що законопроект і таблиця, які обговорювалися на комітеті, а це було рівно 5 хвилин, і коли за нього голосували – це була інша кількість правок. І я хочу сказати, що цей законопроект заходив на комітет велику кількість разів і кожного разу його знімали і доопрацьовували. І саме тому, що більшість моїх правок була врахована на той момент, ми і підтримували цей законопроект. Після того, як я сьогодні зрозуміла в обід, що кількість правок змінилася, і це підтвердять колеги, які мають правки, з інших фракцій, ми зрозуміли, що правки були змінені. І таким чином зараз ми зрозуміли, що був повністю переписаний законопроект і в такому вигляді, який він є зараз, його голосувати не можна. А вам, пане Медяник, дуже раджу, все ж таки, гарно напрацьовувати правки, а не вписувати їх в Ставлю на голосування 198 правку, комітетом була врахована, ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-249 Рішення прийнято. 199 правка. Клименко. Я хочу сказати пану доповідачу, що я просто принципово зроблю і звірю правки, які були викладені об 11 годині, а також ті, що запропоновані зараз, і ми подивимося, і подам це на регламентний комітет або в ДБР, якщо там виявиться хоч одна правка, яка не була в таблиці, яка в мене була об 11 годині. Також я хочу вам сказати, я автор законопроекту і правок, жодного запрошення на ваш комітет і підгрупи не отримувала. Правки розглядалися в закритому режимі абсолютно під полою. Ставлю на голосування 199 правку, комітетом була підтримана, врахована, ставиться на голосування на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-250 Рішення прийнято. 200 правка, врахована редакційно. Я розумію, що всім хочеться сьогодні на футбол, але мабуть ми не закінчимо до десятої вечора, бо у нас ще багато законопроектів і правок. Одним словом, колеги, повертаючись до предмету нашого закону і регулювання. Я вам хочу сказати, що ви при владі 2 роки, реформи, жодного центрального органу владу, включаючи Укртрансбезпеки, на даний момент немає, так само, як немає реформи зважування і збереження наших доріг. Тому, будь ласка, ніякі закони закони вам і драконівські штрафи не допоможуть, тому що рано чи пізно це все рівно вилізе і все рівно буде поставлено на порядок денний, в тому числі зміна цього закону. Тому займіться, будь ласка, реформою державного управління управління центральних органів влади. І перестаньте, будь ласка, думати, що, якщо ви приймете цей драконівський законопроект, то хтось буде платити ці штрафи або хтось буде…

За-257 Рішення прийнято. 201 правка. 202-а? 202 правка, Устінова. Шановні колеги, ми вже побороли COVID великими штрафами. Побороли весь криміналітет тим, що Закон про "ворів в законі" ухвалили. Підняли штрафи за все, що можна було тільки підняти, за останній рік в цій країні. Єдине, що лишилося це людям підняти штрафи за те, що вони не правильно накладні виписують. У мене величезне прохання, почитайте висновок юридичного управління – це порушення принципу верховенства права, вони про це відкрито говорять. Вони говорять, що законопроект потребує доопрацювання. Ми не можемо виписувати такі великі драконівські штрафи. Я для порівняння вам скажу, що у нас за водіння в нетверезому стані такий самий штраф, а то і менший ніж за виписання неправильної накладної. Це не має бути так в державі і ви зараз фактично створюєте корупційну годівничку для того, щоб можна було знову заробляти з бізнесу гроші. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 202 правку. Комітетом вона врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

За-259 Рішення прийнято. Правка підтверджена. І крайня правка, 203. Клименко. Колеги, за два роки, повертаючись до тези, не було зроблено жодної глибинної реформи в жодному органі державному. То вони працюють абсолютно неефективно і навіть санкції РНБО не допомагають працювати цим органам краще. Давайте згадаємо 47 митників, які були названі контрабандистами і були РНБО відсторонені від своїх обов'язків. І що? Пройшло розслідування, всі 47 контрабандистів повернулися на свою роботу. Починайте вже робити санкції на Укртрансбезпеку і на інспекторів, які "обілечують" бізнес, бізнес, в тому числі малий, середній і фермерів, тому що, а далі вони повернуться, і ви фактично їх оббілите . От так працює держава – замість глибинних реформ займається профанацією, в тому числі і цим законом. Ставлю на голосування 203 правку комітетом була врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-257 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Переходимо до наступного питання порядку денного це проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання

Без обговорення. Ставлю на голосування пропозицію про розгляд цього питання за скороченою процедурою.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

Дайте 4 хвилини від авторів і від комітету. 18:12:29 ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! На ваш розгляд пропонується законопроект (реєстраційний номер 5478), спрямований на незастосування до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду, у тому числі з підстав запровадження обмежувальних протиепідеміологічних заходів, штрафів за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, визначених Кабінетом Міністрів України. Відповідні зміни пропонується внести до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Шановні народні депутати, цей законопроект є дуже важливий. Він буде показувати політичний крок наш для людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зараз через те, що окупаційна влада перекрила КПВВ, люди вимушено, не через власну волю виїжджають до території Російської Федерації і заїжджають знову на територію України. Згідно нашого законодавства Державна прикордонна служба накладає на них адміністративне стягнення від 1 тисячі 700 до 5 тисяч 100. Зрозуміло, що потрібно це прибрати, чому ми просимо, і на комітеті ми, розглядаючи це питання, ми вийшли з пропозицією проголосувати за основу і в цілому і будемо просити щоб парламент саме сьогодні це зробив, саме в редакції комітету. Бо зараз починається вступна кампанія, ми дуже хочемо, щоб наш діти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, вступали до українських вишів. І саме цей крок дозволить їм та їхнім батькам, приїжджаючи на нашу територію, не отримувати додаткові адміністративні стягнення. Також звертаю вашу увагу, що цей законопроект підтримується Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Мінінтеграції, Державною прикордонною службою, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством фінансів України, Моніторинговою місією ООН з прав людини, Коаліцією громадських організацій, Офісом Ради Європи в Україні. Головне науково-експертне управління у своєму висновку зазначило, що використовується єдиний некоректний термін, але під час розгляду ми просимо, щоб техніко-юридичні зауваження від комітету були враховані. Це єдине ми добавили: "адміністративні стягнення та заходи впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї", це в назві закону. І абзац другий пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції, також добавити термін "адміністративних стягнень та заходи впливу за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію". Шановні колеги, це є дуже важливий закон, він є невеликий технічний, всього-на-всього 2 абзаци невеличкі, тому ми від всього комітету просимо щоб

Слово надається народному депутату України Качурі Олександру Анатолійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановні колеги, я вважаю, що це один з таких перших законопроектів, які чекають зараз мешканці окупованих Це сигнал зараз для всіх українських громадян – те, що вони, дійсно, українські громадяни, те, що влада і парламент, і всі в цілому про них піклуються. Тому що це питання, дійсно, було не вирішено дуже довго. Тому що люди не винні до них прийшли, на їхню територію, де вони проживають зараз, представники окупаційних адміністрацій всяких. Люди не винні в тому, що зараз Російська Федерація не виконує гуманітарні пункти і не відкриває зараз КПВВ зі сторони сторони окупаційних… окупованих зараз територій, люди не можуть пройти через ці контрольно-пропускні пункти, хоча зі сторони України вони відкриті, і ми зараз вимагаємо від Російської Федерації, щоб вона виконувала гуманітарні пункти. Зараз люди не можуть перетнути, на жаль, кордон кордон з непідконтрольною територією. Тому я вважаю особисто, що це, дійсно, величезний сигнал для українських громадян, які знаходяться зараз на окупованих територіях, і це сигнал для всього світу – те, що ми хочемо врегулювати цю ситуацію, те, що Донбас, Луганськ, Крим – це все Україна. Я вас прошу підтримати законопроект. Повірте, люди це оцінять. Дякую. Доброго дня, шановні українці, шановні колеги! Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Насправді, ви знаєте, десь раз на рік, раз на два роки у Верховній Раді з'являються законопроекти, які допомагають і переміщеним громадянам, і тим, хто залишився на окупованій території, і тим українцям, які залишилися або вимушені були залишитися в Автономній Республіці Крим, анексованій Росією. І тут я хочу, насправді, подякувати комітету за оперативну реакцію, тому що я знаю, що до комітету звернулася коаліція громадських організацій, які займаються питаннями гуманітарного характеру вимушено переміщених осіб, осіб на окупованій території. І сказали про те, що на сьогодні, на жаль, окупаційна влада, незаконна окупаційна влада в Луганській та Донецькій області не… блокує ті КПВВ, навіть які залишися, у нас їх залишилося два. Один з них фактично блокується системно і не дають можливості в'їжджати ні дітям, ні громадянам українським, які хочуть виїжджати на територію України. Управління Верховного комісара ООН з питань біженців порахували, що кількість перетинів КПВВ з окупованих територій на Україну зменшилося зараз, вдумайтеся, в 35 разів. Це означає, що наші українські громадяни не можуть сюди приїхати за пенсіями, не можуть приїхати за охороною здоров'я, не можуть відправити дітей навчатися в школах сюди на територію України або в університети. Особливо зараз починається вступна кампанія і жахливо буде, якщо дитина, приїжджаючи вчитися в Україну, буде першим враженням отримувати протокол про адміністративне правопорушення і штраф в 5 тисяч гривень, тому що вона порушила порядок перетину кордону КПВВ або приїхала з Російської Федерації, бо в'їхати з окупованої території на Україну вона не може. Саме тому цей законопроект важливо підтримати. Можливо, і є у нас зауваження техніко-юридичного характеру, вони є, але я думаю, що ми готові його підтримати за основу і в цілому, тому що для дітей вступної кампанії це потужний сигнал і це дуже потрібна зараз річ. І хотілося, щоб ми більше саме таких законопроектів розглядали у цій залі і не один раз на рік. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Величковичу Миколі Романовичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Прошу передати слово співголові фракції "Європейська солідарність" Артуру Володимировичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вже боюся називати прізвище, але, Артур Володимирович, будь ласка. Шановні колеги, дійсно проблема існує, її треба вирішувати і "Європейська солідарність" підтримує цей законопроект. Але, ви знаєте, у мене інше питання виникає. А чому ж цей законопроект не подав пан Зеленський і не опікується цією проблемою? А я вам поясню. Тому що ця проблема його не цікавить на фоні багатьох інших. Та і взагалі таке враження виникає, що його українці не цікавлять. Це стосується і тоді, коли говорить він про стіну навколо українського Донбасу, це стосується і трагічної ситуації з загибеллю сержанта-розвідника Ярослава Журавля, це і стосується ситуації зі зривом операції по "вагнерівцям". Бо чесно скажу, справжнім шоком стало оце зізнання пана Зеленського у причетності до державної зради під час інтерв'ю каналу свого бізнес-партнера Коломойського. Вперше пан Зеленський особисто визнав існування операції українських спецслужб із затримання російських терористів з ПВК "Вагнер", зірвану через витік секретної інформації з його кабінету. Хоча до цього, нагадаю вам, майже рік він брехав про цю операцію так само, як Путін відхрещувався від "зелених чоловічків" у Криму. Також Зеленський визнав, що особисто дзвонив Лукашенку, попередити по "вагнерівців". Більше того, висловив задоволення від провалу операції, через що 3 десятки вбивць українців уникли покарання. Ви просто вдумайтесь, ви уявіть собі: Зеленський радіє, що вбивці українців не арештовані і не сидять у в'язниці. Він взагалі в якій державі живе? Тому законопроект підтримуємо. А що стосується влади нинішньої, то нехай кожного вечора читають статтю 111 Конституції України і статтю 111 Кримінального кодексу України. Дякую. Прошу передати слово Соломії Бобровській. ми, направду, затягнули з часом із прийняттям, із уваги до цих людей, які отримують системно штрафи. Я неодноразово отримувала скарги, пропозиції. Ми це обговорювали, зокрема, з профільним віце-прем’єром про те, що ці зміни потрібно внести принаймні на період карантину і максимально розблокувати українців фактично з тюрми ОРДЛО. Більше того, всі, хто слідкує за новинами в ОРДЛО і бачить здачу цього загального всеросійського національного іспиту, добре розуміє, що почалася фактично повномасштабна інтеграція освітянська ОРДЛО і Російської Федерації. І для нас надзвичайно важливо не дати зірватися вступній кампанії і принаймні побачити хоча би більше половини дітей, які приїхали б і поступали б в українські виші. Тому це це треба сьогодні приймати і в першому, і в цілому законопроект. Фракція "Голос" буде підтримувати. І безперечно, це лише мова про те, щоб розблокувати не тільки піший вхід, який фактично регламентується двічі на тиждень і лише в двох місцях по всій лінії розмежування, а про те, щоб люди могли заїжджати і нормально хоча б якось на період карантину функціонувати, поки ці

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, я є переселенцем, я відчуваю всю біль, яка відбувається саме на тих територіях і у мирній Україні. Як говориться в шахтарів, що ти знаєш про сонце, як в шахті ти не був? Що ми можемо знати, коли не буваємо на тих переходах? Я не один раз заявляв, коли ми виїжджаємо групою: Лукашев, Вельможний, Сухов на станично-луганський перетин, коли беруть там чиновники гроші за тест на COVID без черги, коли знущаються на переході, ніхто не звертає на це увагу. Президента по "потьомкінським селам" возили 20 разів і нічого не показували, поки міст побудували. Безумовно, треба підтримати цей законопроект, ми будемо це робити і група "Довіра" підтримає. Але ще подивіться на тих людей, які сьогодні бідкаються, 1 мільйон 700 тисяч переселенців по всій країні – 400 гривень дають дотації. Діти не ходять в школи, не ходять в дитячі садочки, Переходимо до голосування. Комітет рекомендує за основу і в цілому. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцевих положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (реєстраційний номер 5478). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-290 Рішення прийнято. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття в цілому, з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками, проект закону (реєстраційний номер 5478). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-292 Рішення прийнято. Дякую. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (реєстраційний номер 4555). Можемо ставити на голосування? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому, в другому читанні та в цілому, з необхідними техніко-юридичними правками, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (реєстраційний номер 4555). Прошу підтримати та проголосувати. За – 294. Шановні колеги, 297, не розходьтесь. Цей закон має вступити в силу з 1.07.2021 року. Якщо немає заперечень… Якщо будуть гарантії, що не буде постанов про блокування, то можемо поставити на голосування пропозицію про надання дозволу Голові Верховної Ради підписати невідкладно цей законопроект.

За-292 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Позачергове засідання Верховної Ради України оголошується закритим. Дякую.